Законопроект, Функциите на Единна информационна точка се изпълняват от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или от оправомощени от него лица. (2) Единната информационна точка осигурява достъп на мрежовите оператори до информация за:

съществуваща физическа инфраструктура за разполагане на мрежи, включително високоскоростни електронни съобщителни мрежи; 3. планирани или текущи дейности по строителство, разполагане и монтаж съгласно чл. 39, ал. 2; 4. ал. 2; 4. образци на документи, необходими за получаване на разрешения или други актове, свързани с изграждането на физическа инфраструктура, образци на документи за уведомления за разполагането на мрежи и образци на заявления за получаване на права по чл. 20; критерии и срокове, при които достъпът до информацията по т. 2 и 3 може да бъде предоставен, ограничен или отказан, включително мотивите за налагане на ограничения или отказ; 6. данни за контакт с компетентните органи по т. 1 и мрежовите оператори, която информация да позволява установяването на директна връзка с тях, включително информация за конкретните правомощия на органите, свързани с планирането, проектирането, разполагането и поддържането на електронни съобщителни мрежи и изграждането на физическа инфраструктура; 7. данни, включително графични, за съществуващите електронни съобщителни мрежи; 8. обявления по чл. 20, ал. 4. (3) Единната информационна точка осигурява възможност за попълване и подаване по електронен път на заявления и всички други документи към тях, необходими за издаването на съответното разрешение за изграждане на физическа инфраструктура и за разполагането, поддържането и подобряването на електронни съобщителни мрежи, както и за получаването на информация за хода на процедурата по разглеждането им от компетентните органи. органи. (4) Информацията по ал. 2 се предоставя на Единната информационна точка и се поддържа актуална от държавните органи съгласно тяхната компетентност, и от мрежовите оператори, както следва: 1. компетентните държавни органи по ал. 2, т. 1 – информацията по т. 1, 4 и 6; 2. Агенцията по геодезия, картография и кадастър, общинските и областните администрации – информацията по ал. 2, т. 1 – 6;

органите на Дирекцията за национален строителен контрол информацията по ал. 2, т. 1, 2, 4 и 6, съгласно функциите им по Закона за устройство на територията. (5) Органите на изпълнителната власт, държавните предприятия, а в случаите по чл. 20, ал. 3, т. 2 – мрежовите оператори, публикуват чрез Единната информационна точка обявления за предоставянето на права по чл. 15, ал. 1 и

„Раздел II – Достъп до минимална информация за съществуваща физическа инфраструктура“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел II.

на заявяване на достъп до физическа инфраструктура по чл. 15 и 17 мрежовите оператори имат право на минимална информация относно съществуващата физическа инфраструктура, намираща се в района, в който планират разполагане на елементи на електронни съобщителни мрежи. (2) Минималната информация по ал. 1 включва: 1. местоположение и/или трасе на съществуващата физическа инфраструктура; 2.

„Чл. 10. При промяна на данните по чл. 7, ал. 2 органите от обществения сектор предоставят на Единната информационна точка актуализираната информация в срок до един месец от: 1. издаването на разрешенията за изработване на подробни устройствени планове, както и влизането в сила на заповеди за одобряване на подробни устройствени планове за физическа инфраструктура; 2. въвеждането в експлоатация на физическата инфраструктура, а за елементите по чл. 51, ал. 1, т. 1, които не подлежат на въвеждане в експлоатация, както и за разположените електронни съобщителни мрежи – от получаването на уведомление за изграждането или разполагането от съответните мрежови оператори; 3.

„преките разходи за предоставянето на информацията“ се заменят с „цената, платима на Единната информационна точка за същата информация“.“

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! В чл. 11, ал. 3 ние предлагаме следното: Директива 2014/61, която всъщност ние транспонираме, предписва, че когато минималната информация не е предоставена на Единната информационна точка, тогава мрежовите оператори са задължени да я предоставят, като условията за получаване на информация трябва да са същите, както ако са получени от Единната информационна точка. Какво казваме ние? Ние вече приехме чл. 4, ал. 4, в който се казва следното: „Информацията се предоставя на Единната информационна точка и се поддържа актуална от държавните органи съгласно тяхната компетентност, и от мрежовите оператори“. Член 7, който също приехме, заявява следното: „За целите на заявяване на достъп до физическа инфраструктура по чл. 15 и 17 мрежовите оператори имат право на минимална информация относно съществуващата физическа инфраструктура“, тоест ние искаме да направим промяна в първоначално внесения текст за това, че тези мрежови оператори или държавни органи, които са нарушили Закона, тоест не са спазили чл. 4, ал. 4 и чл. 7 и не са предоставили минималната информация, която по закон трябва да предоставят, да не вкарват в цената, която така или иначе ще заплати операторът на електронни съобщителни мрежи за допълнителна информация, а цената да е същата каквато, ако биха си я получили от

„Считаме, че предложението би могло да бъде подкрепено, с което да се осигурят равни условия за получаване на информация от Единната информационна точка или от мрежовия оператор.“. Сега започва интересната част. Трябва да спомена, че както в предходния чл. 3, така и тук ЕРП-тата, тоест монополистите, бяха изключително активни в изказване на становища, различни от това, което ние предлагахме. Най-интересното е, че те направиха едно заявление, което е, меко казано, неприемливо, а иначе скандално. Ще Ви цитирам стенограмата:

което веднага повдига минимум два въпроса. Кой пише законите в Република България – народните представители, които се водят вносители на този законопроект, Министерският съвет и съответно Министерство на транспорта и информационните технологии, или частни лица – съответно частни интереси, които са в конфликт на интерес, защото текстовете, които касаят тези членове, касаят средства, които те ще получат – самите те, собствениците на физическата инфраструктура? И друго. Ако е лобистки закон, това е закон, който се пише от народни представители под диктовката на частни интереси или частни субекти, то тогава как се нарича законопроект, за който частните лица директно заявяват, че те са участвали в писането му?! Благодаря. Благодаря Ви, господин Тишев. Реплики? Заповядайте, господин Иванов. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Тишев, правя Ви реплика по отношение на Вашето изказване, в частта му – какво е казало Министерство на транспорта и следствията от това. Знаете, господин Тишев, че на 2 февруари, ако не ме лъже паметта, имаше среща по инициатива на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, на която се бяха събрали всички заинтересовани страни. Тези заинтересовани страни стигнаха до

Само Ви моля наистина да е реплика към господин Тишев.

Важното е, че още в самото начало имаше противоречия между министерствата – едното, което отговаря за съобщенията, и едното, което защитава интересите на ЕРП-тата. Повтарям, министерството, което защитава интересите на ЕРП-тата! Видимо интересите на ЕРП-тата са победили, само че във Вашето изказване не чух да зададете въпроса: за колко е станало това? Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Господин Иванов, аз не съм уверен, че точно по този член беше постигнато съгласие. Няма как, при положение че в случая ЕРП-тата, но не само те, държавен орган или мрежови оператор не си е изпълнил задължението по закон и не е предоставил минималната информация, както законът изисква в Единната информационна точка, след това той да иска допълнителна цена, тоест заплащане на допълнителни разходи от тези, които кандидатстват за получаване на информацията. Няма как това да се случи, защото противоречи включително и на здравия разум. Един нарушава закона, а след това на него трябва да му се плати допълнително, а не колкото, ако той беше изпълнил закона. По този въпрос мисля, че не беше постигнат консенсус. Благодаря.

Няма. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението от народните представители Николай Тишев и Таско Ерменков, което не се подкрепя от Комисията. Гласували

продължете, господин Летифов. четвърта – Предоставяне на достъп до и съвместно ползване на физическа инфраструктура“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава четвърта. Общи правила за разполагане на електронни съобщителни мрежи и изграждане на свързаната с тях физическа инфраструктура“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел I. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Летифов. Изказвания?

предложение от народните представители Николай Тишев и Таско Ерменков: „В чл. 15 ал. 2 се изменя така: „(2) Всеки мрежов оператор е задължен да удовлетворява всички разумни искания за достъп до неговата физическа инфраструктура при справедливи и разумни общи условия, включително цена, одобрени от Комисията за регулиране на съобщенията, с оглед разполагане на елементи на високоскоростни електронни съобщителни мрежи.“

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Редакцията на ал. 2, в чл. 15, която предлагаме, съответства на чл. 3, т. 2 от Директивата 2014/61, която ние всъщност транспонираме, дава по-голяма яснота. Това, първо. Второ, одобрението от Комисията за регулиране на съобщенията ще е гарант, че общите условия на мрежовия оператор ще бъдат еднакви за всички електронни съобщителни мрежи и техните оператори и няма да има разделение по никакъв принцип, тоест нашата цел е да има равни условия и равни цени на достъп за всички мрежови оператори, тоест оператори на електронни или съобщителни мрежи, които кандидатстват при съответния собственик на физическа инфраструктура или мрежови оператор. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Тишев. Реплики?

предложение от народните представители Николай Тишев и Таско Ерменков: „В чл. 17, ал. 1 след думата „пътищата“ се добавя „и/или право на ползване“, а думите „и на естествени водни басейни“ - отпадат.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 17. Благодаря, господин Летифов. Господин Тишев, имате думата. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! С редакцията на ал. 1 в чл. 17 ние предлагаме да се използва опитът от досега действащите разпоредби на Закона за електронните съобщения, а именно чл. 295, ал. 1, като по този начин ще постигнем максимална приемственост на двата нормативни акта и от тук – не се отстъпва от правата, които и до този момент са били дадени на предприятията. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Тишев. Реплики?

Комисията. Гласували 84 народни представители: за 77, против няма, въздържали се 7. Предложението се приема. Моля, продължете, господин Летифов.

до съответния мрежов оператор, в което се посочва районът, елементите и/или съоръженията на физическата инфраструктура - обект на исканите права, както и срокът за ползването им. Образецът на заявление се определя с наредбата по чл. 5, ал. 4. (2) Мрежовият оператор уведомява заявителя за констатираните непълноти в заявлението по ал. 1 в 14-дневен срок от получаването му. Мрежовият оператор сключва договор по чл. 15, ал. 2 или по чл. 17, ал. 4 със заявителя в срок от един месец считано от датата на получаване на писменото заявление по ал. 1 или от отстраняването на нередовностите по ал. 2, освен ако:

случаите по ал. 3, т. 2 в 14-дневен срок от получаване на искането по ал. 1 мрежовият оператор обявява намерението си да предостави права по чл. 15, ал. 1 или по чл. 17, ал. 1 върху съответната физическа инфраструктура на страницата си в интернет и по друг подходящ начин, като определя 14-дневен срок за подаване на заявления от заинтересовани лица. Мрежовият оператор изпраща информацията на Единната информационна точка едновременно с публикуването й на своята интернет страница. Четиринадесетдневният срок за подаване на заявления започва от датата, на която обявлението на мрежовия оператор е публикувано в Единната информационна точка. (5) Когато в срока по ал. 4 не са постъпили заявления от други оператори на електронни съобщителни мрежи, мрежовият оператор и операторът на електронна съобщителна мрежа, подател на искането по ал. 1, сключват договор по чл. 15, ал. 2 или по чл. 17, ал. 4 не по-късно от един месец след изтичането на този срок. срок. (6) Когато в срока по ал. 4 са постъпили заявления от други оператори на електронни съобщителни мрежи и не е възможно да се удовлетворят всички искания, мрежовият оператор сезира Комисията. (7) В случаите по ал. 6 Комисията приема решение при спазване на следния низходящ ред на предимство: 1. високоскоростна обществена електронна съобщителна мрежа; 2. обществена електронна съобщителна мрежа за предоставянето на услуги с национален обхват или мрежа на оператор на електронна съобщителна мрежа за нуждите на държавното управление; 3. обществена електронна съобщителна мрежа за предоставянето на услуги с регионален обхват; 4. обществена електронна съобщителна мрежа за предоставянето на услуги с обхват едно населено място; 5. електронна съобщителна мрежа за собствени нужди. (8) случай на заявления от един и същ ред, които не могат да бъдат изцяло удовлетворени, Комисията оказва съдействие на заявителите за постигане на споразумение за съвместно разполагане и ползване. При липса на споразумение заявителите могат да сезират Комисията, която с решение дава задължителни указания за съвместно разполагане и ползване. (9) Договорът по чл. 15, ал. 2 или по чл. 17, ал. 4 се сключва не по-късно от един месец след влизането в сила на решението на Комисията по ал. 7 и 8, съответно след постигането на споразумението по ал. 8.“

считаме, че в изпълнение разпоредбите на Директивата най-висок приоритет за изграждане следва да имат високоскоростните мрежи, и тук, между другото, Комисията се съгласи с това. Защото какъв е обхватът на действие по регистрация на операторите няма никакво отношение към заявяване на достъпа до инфраструктура в което и да е населено място. Тоест ние тук целим равнопоставеност. И в Директивата, както и в целите на този Законопроект, които ние вече приехме в началото, има два основни постамента. Единият е развитие и подпомагане на развитието на високоскоростни електронни съобщителни мрежи. Другият е развитието им при така разумна цена, по-възможност по-ниска. Там никъде не се третира и не се дава предимство на това дали една електронна съобщителна мрежа е национална, регионална или местна. И това, както беше предварително предложено, създава дискриминация между съответните мрежи. Относно ал. 7, ние предвиждаме възможността за доброволно уреждане на взаимоотношенията между заявителите, с което, между другото, разтоварваме Комисията за регулиране на съобщенията, като по този начин естествено, щом като няма да се стигне до

това, което уточнихте, господин Председател – предложенията на господин Тишев и господин Ерменков, са приети. Те са трансформирани, съгласно и Работната група. Това, което каза господин Тишев, да се разбират съответните мрежови и така всъщност то е функция на Комисията, а дали ще й е тежко на Комисията, или не, тя предоставя тази възможност – те в един момент да стигнат до разбирателство. Ако това обаче не се случи – дали й харесва, или не, ние сме вменили задължения на Комисията. Затова според мен текстът е коректен, както всички се обединихме. Благодаря.

Предложение от народните представители Николай Тишев и Таско Ерменков. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народните представители Халил Летифов и Николай Тишев по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 21: „Чл. 21. (1) Мрежов оператор, получил искане по чл. 20, ал. 1, има право да откаже мотивирано права по чл. 15, ал. 1 или по чл. 17, ал. 1 въз основа на обективни, прозрачни и пропорционални критерии, когато е налице някое от следните условия: 1. липса на техническа възможност физическата инфраструктура да приеме елементите на физическа инфраструктура и/или електронни съобщителни мрежи; 2. липса на физическа възможност за разполагане на елементите на физическа инфраструктура и/или електронни съобщителни мрежи, във връзка с които се иска предоставяне се иска предоставяне на правата по чл. 15, ал. 1 или по чл. 17, ал. 1; 3. необходимост от резервиране на капацитет за собствени нужди на мрежовия оператор; критериите за резервираност се посочват в общите условия по чл. 15, ал. 2; 4. съображения за безопасност или обществено здраве; 5. заплаха за нарушаване на целостта и сигурността на всяка мрежа, включително на критичната инфраструктура, определена съгласно наредбата по чл. 8а от Закона за защита при бедствия; 6. 6. риск от възникване на сериозни смущения в работата на електронни съобщителни услуги или на други услуги от оператора на физическата инфраструктура в резултат от планираните нови услуги чрез същата физическа инфраструктура; 7. наличие на икономически изгодни алтернативни средства за достъп до физическа инфраструктура, предоставяна от мрежовия оператор и подходяща за разполагането на електронни съобщителни мрежи, при условие че достъпът се предлага при условията на чл. 15, ал. 2. ал. 2. (2) Мрежовият оператор е длъжен да мотивира отказа по ал. 1 и да го изпрати до заявителя в едномесечен срок считано от датата на получаване на искането по чл. 20, ал. 1.

Господин Тишев, заповядайте – имате думата. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Тук с лека корекция нашето предложение беше прието, все пак да се обоснова защо го направихме. Първоначалният текст, който, така или иначе, беше предложен от вносителите, е в противоречие с чл. 17 от преамбюла на Директивата 2014/61. 2014/61. Отделните елементи на физическата инфраструктура имат различни изисквания за резервиране на капацитет за технологичните нужди, които не могат с определена цифра – а те бяха предложили до 30%, да бъдат регламентирани със Закона. Директивата едно към едно се казва: „Чл. 3, т. 3 – наличието на пространство за разполагане на елементи на високоскоростни електронни съобщителни мрежи, посочени в § 2, включително бъдещата необходимост от пространство за мрежовия оператор, която е доказана по задоволителен начин“.

Това, което каза господин Тишев – намерихме баланса в този иначе спорен чл. 21, който беше отложен, е едно от предложенията, което засяга точно резервирането на този капацитет. То е необходимо, защото собствениците на физическа инфраструктура всъщност имат основна дейност, която също трябва да се запази, като последваща такава приемаме

Комисията. Гласували 95 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 20. Предложението се приема. Моля, продължете с представянето на текста, господин Летифов.

предложение от народните представители Халил Летифов и Станислав Иванов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 28: „Чл. 22. Заявителят по чл. 20, ал. 1 или мрежовият оператор има право да отнесе въпроса до Комисията, в случай че в сроковете по чл. 20 и 21:

Благодаря, господин Летифов. Изказвания?

Предложението се приема. Моля, продължете с представянето на текста,

При аварийна ситуация, чието отстраняване налага увреждане на електронна съобщителна мрежа, мрежовият оператор, в чиято физическа инфраструктура е разположена електронна съобщителна мрежа, има право да пристъпи към отстраняване на аварията, след като уведоми предварително оператора на електронната съобщителна мрежа в срок, определен в общите условия за достъп до физическата инфраструктура, в който да бъде изпратен представител на оператора. (2) Съобщението за аварийната ситуация по ал. 1 може да се направи по електронна поща, телефон или по друг подходящ начин, посочен в договора. (3) При неявяване на представител по ал. 1 в посочения срок или при отказ на представителя да окаже необходимото съдействие мрежовият оператор има право при отстраняването на аварията временно да отстрани или да прекъсне електронната съобщителна мрежа, в случай че е невъзможно отстраняването на аварията да бъде извършено по друг начин, при полагане на дължимата грижа. (4) За отстраняването по ал. 3 се се съставя констативен протокол, който се връчва на оператора на електронната съобщителна мрежа в срок 3 дни след отстраняването на аварията. (5) При неотложни случаи по ал. 1, при които е необходимо да се предприемат незабавни действия с оглед на осигуряването на безопасността и общественото здраве или за опазване на човешки живот, съобщаването се извършва във възможно най-кратък срок след отстраняването на аварията. (6) Мрежовите оператори на физическа инфраструктура не дължат обезщетение на операторите на електронни съобщителни мрежи за нанесените вреди при или при или по повод дейностите по ал. 1 или 5, освен ако: 1. при отстраняването на аварията е било възможно вредите да бъдат избегнати при полагане на дължимата грижа, или 2. мрежовият оператор не е уведомил предварително оператора на електронна съобщителна мрежа или е пристъпил към отстраняване на аварията преди изтичането на срока за явяване на представител на оператора на електронна съобщителна мрежа – в случаите по ал. 1. В случаите на отстраняване или прекъсване на електронна съобщителна мрежа по ал. 1 или 5 възстановяването на тази мрежа в първоначалното й функционално състояние се извършва от оператора на електронната съобщителна мрежа при условията по ал. 6.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Изказвания? Заповядайте, господин Тишев. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Трябва да изразя удовлетворение, че нашите две предложения в този член бяха приети. Първото, което е в ал. 2, е редакционно, така че няма да го коментирам. Все пак да отделим една минутка на второто. Ние смятаме, че мрежовият оператор трябва да бъде стимулиран да не прекъсва електронната съобщителна мрежа и да уведомява ползвателите на инфраструктурата за предстоящите дейности по нея, като по този начин бъдат спестени финансови средства на операторите на електронни съобщителни мрежи и няма да бъдат лишени крайните потребители от съответната услуга. Тоест целта, която си поставяме тук, е собствениците на физическа инфраструктура или мрежовите оператори да се отнасят или да полагат грижата на добри стопани за съответните електронни съобщителни мрежи, които минават през тяхната собственост. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Тишев. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване на редакцията на чл. 26 по доклада на Комисията. Гласували

Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 27, като в ал. 1 думите „удовлетворяват искането за“ се заменят с „осигуряват“, а в ал. 2 думите „рамките на“ се заменят със „срок до“.

чл. 28: „Чл. 28. (1) Без да се засягат правата по чл. 15, Комисията може да наложи на операторите на електронни съобщителни мрежи съвместно разполагане и/или ползване на елементи от физическата инфраструктура, включително в сгради, общи помещения в сгради или входни възможност мачти, антенни съоръжения, кули и други елементи или носещи конструкции, канали, кутии, кабелни разпределителни шкафове върху, над или под имотите по чл. 30, ал. 1. (2) Задължението (2) Задължението по ал. 1 може да се налага от съображения, свързани със защита на околната среда, защита на общественото здраве и сигурност или за изпълнение на целите на териториалното устройство. (3) Преди да приеме решение за налагане на задължение за съвместно разполагане и/или ползване на физическа инфраструктура, Комисията уведомява заинтересованите лица, като им дава подходящ срок,

При налагане на задължение по ал. 1 Комисията се ръководи от принципите на обективност, пропорционалност, равнопоставеност и прозрачност.“

„за изграждане на физическа инфраструктура“.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 30, като в ал. 3 думите „етажните собственици“ се заменят със „собствениците“. Изказвания? Няма. Първо, подлагам на гласуване неподкрепеното предложение от народните представители Николай Тишев и Таско Ерменков. Гласували

чл. 32 има предложение от народните представители Николай Тишев и Таско Ерменков: „В чл. 32, т. 1 думите „включително на отклонения от тези мрежи до сгради и до други поземлени имоти“ и запетаята пред тях – отпадат.“

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Предложението, което сме направили, смятаме, че е важно да бъде подкрепено, тъй като то съответства на чл. 31, ал. 6, тоест предният член за електронни съобщителни мрежи, за които не възникват сервитути. Сервитут възниква само за елементи на физическата инфраструктура. В чл. 32, който в момента коментираме, в т. 1 се казва следното: „право на преминаване и прокарване на елементи на физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи в полза на оператори на електронни съобщителни мрежи, включително на отклонения от тези мрежи“ – тоест на отклонения на електронните съобщителни мрежи – „до сгради и до други поземлени имоти“,

на гласуване предложението на народните представители Николай Тишев и Таско Ерменков, които Комисията не подкрепя. Гласували

чл. 33. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 34. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 35. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 36. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 37. Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване подкрепените от Комисията членове от 33 до 38 включително. Гласували

„Раздел I – Достъп до информация относно планирани дейности“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел I. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 39: чл. 39: „Чл. 39. (1) При подадено писмено заявление от оператор на електронна съобщителна мрежа или по инициатива на мрежов оператор, за целите на договарянето на споразумения за координиране на дейности по разполагане, поддържане или подобряване на елементи на електронни съобщителни мрежи или изграждане на физическа инфраструктура всеки мрежов оператор предоставя на Единната информационна точка следната минимална информация относно текущи или планирани дейности по строителство, разполагане или монтаж, свързани с неговата физическа инфраструктура: 1. място и вид на дейностите; 2.физическа инфраструктура – в обхвата на или засегната от текущите или планирани дейности по строителство, разполагане или монтаж; 3. планирана дата на започване на дейностите и тяхната продължителност, и 4. информация за контакт с мрежовия оператор. (2) Информация по ал. 1 се предоставя за дейности по строителство, разполагане или монтаж: 1. за които е подадено искане за разрешение за изработване на подробен устройствен план или план-схема по чл. 124а от Закона за устройство на територията; 2. които са предвидени в парцеларен план или план-схема по Закона за устройство на територията, разрешен за изработване по чл. 124а от Закона за устройство на територията и/или одобрен съгласно чл. 129 от Закона за устройство на територията, доколкото за за извършването на тези дейности е необходимо одобряването на парцеларен план или на план-схема; 3. които мрежовият оператор планира да бъдат започнати в срок шест месеца или които са започнати, но не са довършени, доколкото за извършването на тези дейности не е необходимо одобряването на парцеларен план или план-схема и не подлежат на разрешаване в съответствие с този закон. (3) Мрежовият оператор предоставя информацията по ал. 2 на Единната информационна точка и определя срок, в който операторите на електронни съобщителни мрежи могат да договарят споразумение по ал. 1. ал. 1. (4) Срокът за подаване на заявленията за договаряне на споразумение по ал. 1 не може да бъде по-кратък от 30 дни от обявяването на информацията по ал. 2 от Единната информационна точка.“ Благодаря, господин Летифов. Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага, за текста на чл. 50. Гласували

Със заявлението по чл. 39, ал. 1 се посочва районът, в който се планира разполагане на елементи на електронни съобщителни мрежи и свързаната с тях физическа инфраструктура, придружено с описание на инвестиционното намерение на оператора на електронни съобщителни мрежи.“ Благодаря, господин Летифов. Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага, за текста на чл. 50. Гласували

„Чл. 43. Мрежовите оператори могат да отхвърлят искането по чл. 39, в случай че: 1. е предоставен публичен достъп до исканата информация в електронен формат, или 2. достъпът до тази информация вече е осигурен чрез Единната информационна точка.“

предложението. Предложение от народния представител Халил Летифов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 44: „Чл. 44. (1) Мрежовите оператори могат да договарят споразумения с операторите на електронни съобщителни мрежи за координиране на дейности с оглед на разполагане на елементи на електронни съобщителни мрежи или съвместно изграждане или поддържане на физическа инфраструктура. (2) Операторите на електронни съобщителни мрежи могат да договарят споразумения с мрежови оператори на други мрежи за координиране на дейности за съвместно изграждане или поддържане на физическа инфраструктура. (3) При сключване на споразумение по ал. 1 или по ал. 2 сроковете за издаването на административни актове, определени със закон, се намаляват с една трета, но не може да са по-кратки от 7 дни.“

предложение от народните представители Николай Тишев и Таско Ерменков. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Халил Летифов по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 45: „Чл. 45. (1) Мрежовите оператори – възложители на строежи и дейности за разполагане, изцяло или частично финансирани с публични средства, изпълняват всяко мотивирано искане за координиране на дейностите, подадено от операторите на електронни съобщителни мрежи за: 1. изграждането или поддържането на физическа инфраструктура, или 2. разполагането на елементи на електронни съобщителни мрежи. (2) Предимство Предимство имат дейностите по ал. 1, които са свързани с високоскоростни електронни съобщителни мрежи. (3) Искането по ал. 1 се изпълнява от мрежовия оператор при следните условия: не води до допълнителни разходи, както и до забавяне, за първоначално планираните дейности по ал. 1; 2. не възпрепятства контрола върху координирането на дейностите по ал. 1, и 3. е подадено в едномесечен срок от обявяването на инвестиционното намерение в Единната информационна точка, но не по-малко от един месец преди: а) подаването на заявление за разрешение за разработване на подробен устройствен план, включително парцеларен план, или план-схема – в случаите на съвместно изграждане на физическа инфраструктура; б) подаването на заявление за одобряване на окончателно разработения проект от компетентния орган – в случаите на дейности по физическата инфраструктура, за които не е необходимо изработването на подробен устройствен план или план-схема; в) подаването на заявление за издаване на разрешение за строеж от компетентния орган – в случаите, в които не се изисква одобряване на инвестиционен проект; г) обявеното от мрежовия оператор начало на дейностите – в случаите, в които не се изисква издаването на разрешение за строеж. (4) Мрежовите оператори по ал. 1 обявяват инвестиционните си намерения в Единната информационна точка. Разходите, свързани с координирането и осъществяването на дейностите по ал. 1, могат да бъдат пропорционално разпределени между страните по споразумение между тях.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Изказвания? Господин Тишев, заповядайте.

уважаеми колеги! Предложението, което ние направихме в чл. 45 създаването на нова ал. 2, и след лека корекция, която не променя духа на нашето предложение беше прието в Комисията, е със следните мотиви, а именно: в чл. 5, т. 2 от Директивата, която е 2014/61, която ние транспонираме в този нов законопроект е подчертано, че: „Операторите, финансирани с публични средства, изпълняват всяко разумно искане за координиране на строежите.“ За да се постигне тази координация, е необходимо операторите на електронни съобщителни мрежи да разполагат с информация за планираните дейности по физическата инфраструктура на финансиране с публични средства. Считаме, че е подходящо да се вмени задължение на мрежовите оператори, финансирани с публични средства, да предоставят такава информация в ЕИТ, тоест в Единната информационна точка, където тя да става достъпна за операторите на електронни съобщителни мрежи. Много е важно да се вмени такова задължение за подаване и с оглед изискванията на чл. 45, ал. 3, а това касае сроковете, които ние сами поставяме за подаване на заявления за координиране и които са определени на един месец от подаване на данните в ЕИТ. В случай че мрежовият оператор не е проявил инициатива за публикуване на инвестиционните си намерения в ЕИТ, операторът на електронните съобщителни мрежи би могъл да изгуби възможността, за да се включи в изграждането на тази физическа инфраструктура, която е финансирана с публични средства. Тоест, с промяната, която ние предлагаме и която беше подкрепена от Комисията, вменяваме задължението на мрежовия оператор да предоставя информация в Единната информационна точка, така че заинтересованите лица да могат да се включват в тези срокове, които ние в същия този закон и в същия този член поставяме. И тук отварям една скоба. Интересното е, че по това наше предложение и по още няколко в Законопроекта

и съобщенията, което е ресорното министерство, и с което се съобразяват представителите на управляващите в Комисията, е следното: „Предложението би могло да се приеме.“

Други изказвания? Между другото, реплики има ли? Няма реплики. Изказвания? Няма. Тогава подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага за текста на чл. 45. Гласували

„Чл. 46. Когато в срок от един месец от датата на получаване на искане по чл. 45 не бъде постигнато споразумение за координиране на дейностите, всяка от страните има право да отнесе въпроса до Комисията“. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Летифов. Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване редакцията на текста на чл. 46, която се предлага от Комисията. Гласували

по разполагане на електронна съобщителна мрежа и изграждането на прилежащата й физическа инфраструктура“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел „Раздел I – Дейности по изграждане на физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел I. Благодаря, господин Летифов. Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване двата текста: текстът на вносителя за наименованието на Глава шеста, който се подкрепя от Комисията, и текстът на вносителя за наименованието на Раздел I,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

Идеята на този член е да бъдат определени условията за издаване на разрешение за строеж и въвеждането в експлоатация на физическа инфраструктура за разполагане на елементи на електронните съобщителни мрежи. Казва се, че „приемо-предавателните станции“ – без да се обяснява за кои, какви приемо-предавателни станции става въпрос – „получават разрешение за строеж и въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията“. Освен това в т. 2 от Допълнителните разпоредби на настоящия законопроект се дава дефиниция на понятието „електронна съобщителна мрежа“. В т. 10 пък от Допълнителните разпоредби на Законопроекта се дава дефиниция на понятието „физическа инфраструктура“, а именно като „всеки елемент от мрежа на мрежови оператор, който е предназначен за разполагане на други елементи от мрежа, без самият той да се превръща в активен елемент от мрежата“. Като примери за такава физическа инфраструктура са дадени тръбопроводи, мачти, канали, инспекционни шахти, разпределителни кутии, сгради или подстъпи към сгради, антенни съоръжения, кули и стълбове. За уточнение ще използвам казаното по време на второ четене на Законопроекта в Транспортна комисия от експертите от Дирекция за национален и строителен контрол, които разясниха, че под „физическа инфраструктура“ в случая със съоръженията на мобилни оператори разбира, цитирам: „Говорим само за съоръжението за метална конструкция, която трябва да бъде трайно свързана със сградата, която представлява елемент, за която трябва да има одобрени инвестиционни проекти.“ Тоест всичко, върху което се закрепват елементи на мобилните наземни мрежи, следва да получи разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията. Остава обаче въпросът дали самостоятелните радиосъоръжения от последно поколение ще бъдат възприемани като приемо-предавателни станции, така че тяхното разполагане да се извършва по реда на Закона за устройство на територията, или те ще бъдат разполагани само съгласно разпоредбите на настоящия закон? Обръщам внимание, че регистрирането на мобилни наземни оператори е свързано с понятия като: „мобилна станция“, „стационарна станция“, „радиосъоръжение“, и че съгласно общоприетите стандарти трудно може да се направи отделяне на приемо-предавателна станция от самата електронна съобщителна мрежа като такава, защото тя е част от нея. Модерните наземни мобилни мрежи включват така наречените „малки клетки“, които нямат необходимост от изграждане на физическа инфраструктура в посочения вече смисъл, на която да се сложи постамент и да се изгради мачта и така нататък. Те могат да бъдат сложени на стената отвън на някоя сграда, на уличния стълб, на спирката на градския транспорт. Ако минем по тълкуването на приемо-предавателна станция, тя по своята същност също се явява приемо-предавателна станция, доколкото е част от мрежата и обслужва мобилните потребители. Но съгласно записания от вносителите текст не се счита за такава или за физическа инфраструктура и за нея няма да важат разпоредбите на Закона за устройство на територията. В този смисъл ние считаме, че за да се избегне безразборното поставяне на различни елементи на мобилните наземни мрежи без спазването на реда на Закона за устройство на територията, е необходимо в чл. 47, ал. 1 понятието „приемо-предавателни станции“ да бъде заменено с по-общото „елементи на кабелни и мобилни наземни мрежи“. Благодаря Ви. Няма реплики. Други изказвания? Няма други изказвания. Преди да подложа на гласуване текстовете, вече заеха местата си на балкона гостите ни от 20-о училище „Тодор Минков“ – град София. Моля да ги поздравим. (Ръкопляскания). Вижте колко са усмихнати! Благодаря. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Димитър Данчев и група народни представители, като Комисията не подкрепя предложението. Гласували

И сега подлагам на гласуване текста на вносителя за чл. 47 с предложението на Комисията в ал. 2 думите „специалните разпоредби“ да се заменят с „разпоредбите“. Гласували

Няма изказвания по текста на чл. 48. Поставям на гласуване текста на вносителя за чл. 48, който се подкрепя от Комисията. Гласували

Няма изказвания. Подлагам на гласуване два текста: първият е текстът на вносителя за наименованието на Раздел ІІ, който се подкрепя от Комисията, и вторият е текстът на вносителя за чл. 49, който се подкрепя от Комисията. Гласували

предложение от народния представител Милен Михов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за чл. 50: „Чл. 50. (1) Трасето на линейната физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи се определя с подробния устройствен план, одобрен при условията и по реда на Закона за устройство на територията. При избора на трасе се използват данните от кадастралната карта и кадастралните регистри и от специализираните карти и регистри и информационни системи, както и от наличните планове по § 6, ал. 7 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията. (2) Когато трасето на физическата инфраструктура за електронни съобщителни мрежи е извън обхвата на пътя, се изготвя подробен устройствен план – парцеларен план. план. (3) Не се изисква изработване на подробен устройствен план: 1. когато трасето на физическата инфраструктура за кабелна електронна съобщителна мрежа е в обхвата на съществуващ път, както и на отредените отредените сервитути на електропроводи, газопроводи, водопроводни и канализационни мрежи, жп линия и други линейни обекти на техническата инфраструктура по смисъла на Закона за устройство на територията; 2. когато оператор на електронна съобщителна мрежа – титуляр на сервитут, разполага нова електронна съобщителна мрежа и/или изгражда физическа инфраструктура, чийто сервитут изцяло попада в сервитута на съществуваща мрежа; 3. при изграждане на елементи от инфраструктурата за разполагане на електронна съобщителна мрежа от регулационната линия на имота, в който се изгражда, до входната точка за достъп до сграда. (4) Не се изисква одобряване на план-схема към подробен устройствен план за: 1. съществуваща физическа инфраструктура, отразена в кадастралната карта или в кадастрален план; 2. приемо-предавателни станции Благодаря, господин Летифов. Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване редакцията, която Комисията предлага, за текста на чл. 50. Гласували

Предложението е прието.